Evo nastavljamo sa sjednicom. Kolega Hrebak je odustao od rasprave u ime kluba. Ali nema mi ni kolege Bauka, a nema ni Sabine Glasovac. Evo, nema ni uvaženog kolege Arsena Bauka, nema ni uvažene kolegice Sabine Glasovac. Nadalje se za raspravu javio uvaženi zastupnik Josip Borić. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Evo danas čitav dan govorimo o Izvješću o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Više-manje puno je toga rečeno ali kad se osvrnemo samo mjesec dana unazad od formiranja znači nove Vlade RH najčešće upotrebljavana riječ od strane predstavnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru jest ugroženost. Zaista kažem punih mjesec dana u medijskom prostoru prevladava upravo riječ ugroženost. Pa da vidimo to što piše u ovom Izvješću za 2014. godinu što se to desilo u proteklom razdoblju pa da zajedno možda zaključimo zaista da li se radi o ugroženosti ili nečem drugom. Čitat ću najprije iz izvješća, pogotovo iz onih zadnjih dijelova gdje su zaključci, o pojedinim područjima što je zapisano o provođenju ovog zakona. Ovo je zasada 11. po redu izvješće koje Vlada podnosi Hrvatskom saboru. Prema zaprimljenim podacima ministarstva i drugih nadležnih tijela u svrhu provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u 2014. godini utrošeno je ukupno 144 milijuna Analizom je utvrđeno da pripadnici određene nacionalne manjine čine najmanje trećinu lokalnog stanovništva u ukupno 27 jedinica lokalne samouprave i to pripadnici srpske nacionalne manjine u 23 jedinice te pripadnici češke, mađarske, slovačke i talijanske u po 1 jedinici lokalne samouprave. Razina ostvarivanja prava na korištenje jezika i pisma nacionalne manjine u postupcima prvog i drugog stupnja pred upravnim tijelima jedinice lokalne samouprave u 2014. godini ostala je na vrlo niskoj razini i gotovo zanemariva, odnosno nepromijenjena u odnosu na prethodno razdoblje. Osnovni razlog za neostvarivanje ovog prava i dalje je čini se nepostojanje interesa pripadnika nacionalnih manjina. Tako piše. U 2014. godini Ministarstvo uprave nije zaprimilo nijednu predstavku niti je evidentiralo bilo kakvu primjedbu vezano za ostvarivanje prava na očuvanje tradicijskih naziva i oznaka te na uporabu znamenja i simbola pripadnika nacionalnih manjina. Znači, nijedna predstavka. Na području odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj postignut je visok stupanj provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Visok stupanj provedbe, naglašavam. Na području odgoja, pardon, u RH dosegnuta je visoka razina prava na očitovanje svoje vjere kao i prava na osnivanje vjerskih zajednica zajedno s drugim pripadnicima te vjere. Savjet za nacionalne manjine ocjenjuje da je ostvarivanje prava nacionalnih manjina na pristup javnim medijima tijekom 2014. godine uslijed nedovoljne medijske prezentiranosti manjinskih aktivnosti i sadržaja ne zadovoljavajući. Znači, medijska prezentacija. Analizom ostvarivanja programa kulture, kulturne autonomije nevladnih udruga i ustanova nacionalnih manjina tijekom 2014. godine savjet utvrđuje napredak u ostvarivanju prava na kulturnu autonomiju ali uočava nedovoljno poznavanje metodologije izvještavanja o utrošku sredstava dodijeljenih iz državnog proračuna. O tome smo pričali ja mislim prije dva tjedna kada se jasno vidjelo na koji način se raspolagalo sredstvima državnog proračuna i što je sve revizija utvrdila kada govorimo o manjkavosti u tom području. Nadalje piše, pripadnici nacionalnih manjina ostvarili su svoju zastupljenost u Hrvatskom saboru na izborima koji su održani 2011. a na lokalnim izborima koji su održani u 2013. u cijelosti su ostvarili svoje pravo na zastupljenost u predstavničkim, izvršnim tijelima jedinica lokalne samouprave. Znači u cijelosti ostvarili svoje pravo na zastupljenost. U odnosu na 2013., 2014. godine kroz programe obnove obnovljeno je ili izgrađeno više stambenih jedinica te je osigurano više stambenih jedinica za stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskih prava modelom davanja u najam. HRT u odnosu na sadržaje namijenjene nacionalnim manjinama nije izvršila obveze koje proizlaze iz ugovora između HRT-a i Vlade RH za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2017. godine. Neki pripadnici manjina nisu to zamjerili HRT-u prilikom glasanja o smjeni ravnatelja HRT-a i ja mislim da su bili ako se ne varam suzdržani ili ih uopće nije bilo na glasanju. Znači to pravo na neki način su čak i odobrili. Usporedba podataka o broju pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave na dan 31. prosinca ukazuje da je ukupan broj evidentiranih pripadnika nacionalnih manjina u predmetnim tijelima krajem 2014. bio manji za 91 zaposlenika ili za 0,17 u ukupnom broju državnih službenika, namještenika u odnosu na kraj 2013. godine. Međutim, kada dođe 2015. vjerojatno će se taj dio sigurno povećati jer smo svjedočili posebno u vrijeme kampanje, nakon kampanje, vrijeme tehničke Vlade, silnim javnim natječajima kojima su se zapošljavali novi državni službenici. To je kažem sve zapisano u ovom izvješću za 2014. godinu. I na drugoj strani imamo riječ "ugroženost". Ovih dana dosta često a zadnjih mjesec dana gotovo svakodnevno. Što je to ugroženost u odnosu na ovo što piše u provedbi ovog zakona? Ajmo pogledati što se to dešavalo u zadnjih nekoliko mjeseci. Imali smo do 2015., do kraja 2015. na neki način jednu idilu između pripadnika, predstavnika nacionalne manjine ovdje u Saboru i bivše kukuriku vlasti. Gotovo da nije bilo nekakvih disonantnih tonova, više-manje slagali su se u svemu i mislim da je to jedan i prirodan i normalan dio predstavnika u Hrvatskom saboru koji podupiru vlast, pokušavaju uz tu i takvu Vladu kakva je da je, ostvariti nekakve svoje programe za svoje nacionalne manjine, za razvoj školstva, za razvoj kulture itd.. tada dolazimo do potpuno novog iskustva kao što je iskustvo formiranje ove nove vlasti. Nakon završenih izbora prvo što se desilo, predstavnici nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru okupili su se na jednom sastanku i odmah su dali podršku jednom kandidatu za premijera. Ja osobno sam to doživio na jedan neobičan način jer do sada se to nije radilo na takav način. Vjerojatno je tada postojao postupak ili se zbrajalo do broja 76 i manjine tu nisu bile nebitne. da li je to prirodni dio stvaranja jedne parlamentarne većine, da li Vlada se može stvarati na takav način ili su manjine ili predstavnici manjina nadogradnja na nekakvu parlamentarnu većinu koja se stvorila? Mi smo ovdje svjedočili zaista jednom drugačijem postupku gdje se krenulo sasvim u drugom pravcu. I desilo se to da su se na neki način manjine a što sada svjedočimo u ovom Domu podijelile, ako ja to dobro gledam. Ja gledam osobno na dvije strane. Imali smo najprije jedinstveni Klub zastupnika manjina a sada je to nešto malo drugačije ako se ne varam. Poslovnik Hrvatskoga sabora dozvoljava opet, kada govorimo o ugroženosti nešto što možda ne pozna jedan drugi parlament u Europi. Ili ne znam moja iskustva nisu takva da možete biti unutar jednog parlamentarnog kluba, to je matični klub za nacionalne manjine ali i da popunjavate sve ostale klubove kojima fali jedan zastupnik nacionalne manjine. Mi ostali predstavnici to ne možemo. Da li u tom smislu možemo mi govoriti da smo u nekom dijelu ugroženi jer to pravo ne možemo? I danas imamo situaciju da nekoliko predstavnika manjina govori o svojoj manjinskoj politici u ime klubova, nekoliko klubova. Zaista na nešto o čemu treba početi razmišljati. Da li je to baš najnormalnije? Ali ja mislim da i nije. Mislim da je ta njihova uloga od početka kažem, formiranja, uopće postupka formiranja ove nove Vlade bila po meni malo malo kriva i da je možda čak, možda se varam a možda i ne, prevladavala ideološka opredijeljenost ispred one manjinske koja bi trebala biti temeljna. To je moje mišljenje. Znači da li nam je važnija bila ideologija, da li je onaj kandidat za premijera važniji od onoga što ja jesam ili onoga koga ja trebam predstavljati. I sada smo došli u ovu situaciju koju sada nažalost imamo ovdje u Saboru da jedni dijelovi tih predstavnika manjina podupiru Vladu a drugi su izričito protiv. I krenuli smo u područje koje se zove ugroženost. Iz ovog izvještaja o pravima koje daje ovaj ustavni zakon ne vidi se ta ugroženost, ne vidi se. Možemo govoriti samo o nekakvoj ideologiji gdje su se neki osjetili za nešto zakinuti. I ti predstavnici su vrlo glasni. Izašao je proračun za 2016. godinu i nema velikih pomaka u smislu da se ne znam, da je ova Vlada povukla neke poteze koji bi išli na štetu koja bi mogla govoriti o nekakvoj ugroženosti predstavnika nacionalne manjine a onda i svih tj. svih građana nacionalne manjine veći imamo jedan malo štedljiviji proračun koliko sam uspio vidjeti sve brojke ali zasigurno drugačiji je način i pravila ponašanja u raspodjeli tih sredstava i to će se pokazati kroz kažem 2016. godinu. Tako da još jedanput naglašavam ne doživljavam da su u Hrvatskoj nacionalne manjine ugrožene jer se ništa specijalno i ništa sudbonosno desilo u proteklih nekoliko mjeseci po tom pitanju. **Tepeš, Ivan (HSP AS)** Replika, uvaženi zastupnik Jaroslav Pecnik. Kolega Borić, ja se začudo s vama čak mogu i složiti u nekim stvarima. Ali ovdje vi nekako čini mi se miješate formu i sadržaj. Nije smisao u tome da se govori o ugroženosti na način kako vi to prezentirate. Ovdje se samo upozorava na određene probleme koji mogu eskalirati, koji mogu izazvati onda po cijelu zajednicu određenu neprijatnu situaciju. To je smisao. A kad govorite o ugroženosti, ako se upotrebljavaju neprimjerene riječi, neću sada navoditi da ne idemo u neke polemike jer mislim da stvarno nema smisla ali one su izrečene. To je nešto što je neprihvatljivo i ja sam samo na to upozorio, ništa više. Odgovor na repliku, uvažen zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Kolega Pecnik i vi ste u ovom Saboru zastupnik koji često rabi određenu razinu hajmo tako reći verbalne komunikacije koja možda izaziva. Ali ta verbalna komunikacija je dvostrana. Ona nije samo isključivo s jedne strane. I zadnjih nekoliko dana opet je dvostrana i ne mogu reći ni pripadnici nacionalnih manjina da ni oni nisu baš u svemu tome imali svoj udio. Netko ipak nešto izgovori. I danas je bilo takvih izjava i danas i one se nastavljaju, jer je očito cilj da se u medijskom prostoru drži nekakva napetost. Ali ona među stanovništvom, među pripadnicima nacionalnih manjina sigurno nije na toj razini koja se predstavlja u medijskom prostoru. To je, takav je moj osjećaj. Bilo je i pojedinačnih ekscesa u Vukovaru, mladih učenika, ne znam itd. Ali to nije pravilo ponašanja da bi mi mogli govoriti o ugroženosti. Ugroženost bi bila da se ne znam u novom proračunu nije ostavilo dovoljno sredstava da nacionalne manjine mogu ostvariti svoja prava po svim oblicima koji su ovdje navedeni u ovom Ustavnom zakonu. Ugroženost je sasvim nešto drugo od onoga što mi danas imamo percepciju prema van. Zato je i na svakome od nas, pa i od gospode koji predstavljaju nacionalne manjine ovdje u Hrvatskom saboru, da i oni razmisle da li je svaki njihov postupak baš tako pogođen, pa da nisu nikoga izazvali, a da su izrekli sve ono što možda i ne bi trebali izreći, a onda kad se vrati, onda se to opet potencira pa idemo još dalje u nekakve krajnosti sa oba dvije strane. i na novom Saboru, na novom sazivu Sabora, ali i da manjine jasno kažu mislim na koji način oni misle funkcionirati u budućem vremenu. Jer tražiti samo prava i stalno govoriti o ugroženosti neće nas dovesti na pravi put, a moguće je da će na tom putu biti onda još i puno više problema.

ono što moram konstatirati, a vjerujem da ćete se složit sa mnom je da je današnja tema Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina itd. za 2014. godinu, pa vjerujem da veći dio vašeg izlaganja apsolutno nije imao veze sa ovom temom. Sa nekim stvarima naravno da bi se mogao složiti, međutim rekli ste da pripadnici nacionalnih manjina ili nacionalne manjine u Hrvatskoj pričaju da su ugrožene. ne mogu se složiti s time. Mislim da se većina stvari izvlači iz konteksta, na žalost medijski se plasira pa se onda priča samo o ugroženosti partizana, ustašama itd. što bih volio staviti apsolutno ovdje sa strane. I mogu vam odgovorno tvrdit da u ovom kontekstu o kojem ste vi pričali, a odgovorno to tvrdim jer nisam evo u zadnjih desetak godina mogu vam odgovorno tvrditi da ni jedan pripadnik ni češke, ni slovačke nacionalne manjine apsolutno u Republici Hrvatskoj nije bio ugrožen a vjerujem u onom kontekstu o kojem ste vi pričali ni jedan ostali, pogotovo kad pričamo o zajednicama, o hrvatskim građanima koji njeguju tradiciju, jezik i kulturu svojih nazovimo to nekada matičnih zemalja iz kojih su dolazili njihovi preci, a oni se ipak osjećaju na neki način, ne na neki način nego kao hrvatski građani kao što smo ovdje puno puta čuli danas ovdje plaćaju porez, ovdje živimo svi zajedno itd. Što se tiče izvješća revizije koje ste spomenuli vezano za Savjet za nacionalne manjine to je bilo izvješće revizije za onu jednu godinu prije, pa ćemo, ja vjerujem da ćemo u daljnjem kad nam stignu ostala izvješća vidjet da je savjet postupio temeljem tog izvješća, te da su neke udruge morale vratiti sredstva. A samo da vam kažem da temeljem kriterija Savjeta za nacionalne manjine takve udruge koje nisu, koje su nenamjenski potrošile sredstva jer nisu dala kako spada financijska izvješća, imaju zabranu tri godine uopće kandidirati na taj dio sredstava. I samo kao završno rekli ste da, u određenom dijelu će biti štedljiv proračun. Evo ja ovdje direktno, ovo nije proračun, ali ovdje u ovom segmentu vam mogu reći da manjine ne samo da su bogatstvo u Republici Hrvatskoj u smislu kulture, tradicije, jezika i obogaćivanja i hrvatske kulture, nego evo jedan izvod. Republika Češka je u ovom zadnjem periodu … …/Upadica Tepeš: Vrijeme./… Evo samo da završim rečenicu. Investirala više od 18 milijuna kuna direktno u hrvatske škole gdje se uči češki jezik, u hrvatske vrtiće i ostale kulturne domove itd. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Josip Borić. Hvala lijepa. Pa kolega Bilek, ja sam se osvrnuo na ovo izvješće i ja sam čitao iz njega da povučemo jednu paralelu kako je to funkcioniralo u 2014. Vjerojatno je u 2015. još i bolje izvješće nego što je bilo za 2014. I onda smo došli u 2016. i postupak novog formiranja vlasti i htio sam samo pokazati da kad govorimo o ugroženosti onda moramo reći što se to desilo da bi mi mogli govoriti o ugroženosti. Ali ovdje vidimo da imamo nekih prava koje manjine uopće ne žele koristiti, čitali smo koja su. Imamo one koji se koriste samo djelomično, a ima onih koji se žele koristiti maksimalno. To su one financijske potpore i ja to mogu razumjeti. I zasigurno da je posao i vas i svakog od nas ovdje u Saboru da se pokušamo i kroz Republiku Hrvatsku kao našu državu ali i kroz druge države koje su vama, da možemo dobiti sredstva za određene programe i da bi to trebala biti nekakva manjinska politika. A onda sam rekao da u procesu formiranja vlasti mi smo ipak pokazali, a to mi je na neki način krivo da su manjine otišle više u smislu ideološkog jednog dijela da im je možda bilo primarnije od onog dijela za koji se trebaju boriti, a to su manjinska prava i politika koju mogu provesti jedino uz Vladu koja je sada. Ona je takva, parlamentarna većina je formirana i mislim da je prirodni put da predstavnici manjina budu uz Vladu i da ostvaruju svoje programe. Kakav će biti način to je na njima da ostvare. Ali a priori protiv neće doprinijeti nekom rješavanju, a onda dolazimo u sferu u kojoj govorimo, a to je ugroženost. A mislim da je to potpuno krivi put i za jednu, a vjerojatno onda i za obje strane. Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kolega Boriću kazali ste da su nacionalne manjine tj. zastupnici nacionalnih manjina

koje oni zastupaju, to su znači naši sugrađani drugih nacionalnosti. Međutim, ja bih se s vama dijelom složio da nacionalne manjine i predstavnici njihovi bi trebali štititi interese svojih sugrađana i nacionalnih manjina tih etničkih skupina koje jesu doslovno bogatstvo hrvatskoga društva. A isto tako bih vas morao jednim dijelom i opovrgnuti. Znači, nacionalne manjine za vrijeme vlasti HDZ-a, za vrijeme Ive Sanadera drugog mandata su bile direktno u izvršnoj vlasti, znači direktno u koaliciji sa HDZ-om ako se mogu sjetiti SDSS pa tako ne bih se baš bazirao da nacionalne manjine isključivo idu na ideološko svjetonazorski način, a da njihovi zastupnici zaboravljaju svoje građane. Međutim je činjenica da nacionalne manjine mogu puno više doprinijeti svojim sugrađanima ako u proračunu ispune te nekakve, i što je obaveza, naša obveza svih nas koji smo predstavnici vladajućih, da se ispune određeni uvjeti prema tim etničkim skupinama našim nacionalnim manjinama. Međutim, puno je bitnije i važnije što u ovoj sabornici u ovome trenutku nisu svi zastupnici predstavnici nacionalnih manjina a raspravljamo o ovoj problematici. Toliko je to po meni vrlo loša poruka tim biračima. Ovo se ispričavam svim onim koji su nazočni, da je to strašno loša poruka, a poglavito našim građanima koji su druge nacionalne pripadnosti. Nadam se da će u budućem razdoblju u suradnji sa aktualnom Vladom i budućom Vladom surađivati u interesu svojih/naših sugrađana tj. nacionalnih manjina. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Kolega Bulj možda me niste dobro slušali. Ja nisam rekao da pripadnici nacionalnih manjina nisu nikad bili u vlasti tj. svaka je Vlada dosada imala njihovu potporu. To nije uopće bilo sporno. Ja sam samo govorio o tome da je ovaj novi način formiranja vladajuće parlamentarne većine i nove Vlade malo drugačiji od onoga što smo imali dosada, a i da su manjine sadašnji predstavnici manjina tome dali svoj jedinstveni doprinos. Oni su svi glasali za premijera to se sjećamo sve ok, međutim vidimo da u Saboru postoji jedan drugačiji vid funkcioniranja koji je možda malo zasada neobičan. Ali pokazat će vrijeme kažem na koju stranu će to i kako će to ići. Ja mislim da će se sva prava, sve ono što čini politiku prema manjinama ova Vlada da će ostvariti, a da će se o mnogim stvarima koje su prijepor postoji vrijeme i mjesto na kojem će se o takvim politikama u budućem razdoblju razgovarati. I mislim da ne idemo u krivom smjeru i da u Hrvatskoj ne možemo govoriti o ugroženosti. Samo na tome inzistiram jer je to jedan široki pojam pod koji možemo podvesti puno toga, a mislim da i ovo izvješće, a i svako sljedeće koje će dolaziti kad govorimo o ostvarivanju i stupnju prava koji ostvaruju ne može govoriti upravo o ugroženosti, eventualno možemo govoriti možda o nekim manjim sredstvima, financijskim sredstvima ili dijelu neostvarenih programa. Ali to će pokazati vrijeme koje dolazi. **Tepeš, Ivan (HSP AS)** Replika, uvaženi zastupnik Šandor Juhas. Poštovani kolega pa ja ne znam mi smo dosta danas toga ovdje rekli i manje-više smo svi o tome govorili da smo sastavni dijelovi ovoga društva, da dijelimo zlo i dobro, da pokušavamo na osnovu ovoga izvještaja da dođemo do što boljih stvari. Želimo da taj izvještaj kakav je sada sljedeće godine bude bolji pa one sljedeće godine još bolji na ponos svih koji žive u ovoj državi pa i nacionalnih manjina. I mislim da je to bit i da ne treba sad ovdje izvlačiti stalno nekakve zaključke i miješati kruške i jabuke. Druga stvar, u više navrata ste spominjali ugroženost. Ja nisam čuo, doduše nisam bio baš cijelo vrijeme tu, ali u 90% rasprava nisam čuo ni od jednog predstavnika nacionalne manjine tu riječ ugroženost. Mi govorimo o problemima, te probleme treba da se riješe i onda će biti društvo bez problema. Sljedeća stvar, u više navrata ste spominjali da su se zastupnici odredili ovako ili onako. Ja kako znam i jako se veselim preferencijalnom glasanju. Ima zastupnika koji su dobili po 10 tisuća, 11 tisuća glasova, ja sam dobio 2,5 tisuće glasova i mogu da kažem da na toj nekakvoj ljestvici nisam baš tamo negdje na kraju. Ja sebe smatram potpuno ravnopravnim članom ovoga Doma kao i drugi, oni koji su dobili ne znam ja 700 glasova ili 500 glasova ili 1000 glasova. Prema tome, mislim da je moje pravo i da je pravo svih nas manjinskih zastupnika da se opredjeljujemo na onaj način kako mislimo da ćemo najbolje doprinijeti našoj zajednici. A u ovom trenutku sigurno da ćemo najviše doprinijeti našoj zajednici ako budemo surađivali sa postojećom Vladom. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Juhas, bilo je danas također riječi o ugroženosti, niste govorili vi konkretno, bilo je drugih predstavnika u Saboru, ali čim izađemo iz ove sabornice onda krene u javnom medijskom prostoru upravo ta riječ. Evo pogledajte današnje portale, opet o ugroženosti. I stalno se lovimo riječ na riječ, tuk a utuk dok to ne dođe nekom kraju i ne postane više neinteresantno. A ja sam govorio u smjeru i pokušao sam dokazati da i ovo izvješće govori da tu baš i nema puno osnove da bi mogli govoriti o ugroženosti. Sljedeći proračun za 2016. godinu je drugi tjedan na raspravi i tada ćemo opet vjerojatno možda koristiti i slične ili drugačije riječi ali će pokazati politika da baš nije tako. Evo mislim da je na nama svima da tu riječ na neki način izbacimo iz ovog, barem po meni se to tako čini medijskog prostora jer ne smatram da su manjine u Hrvatskoj ugrožene, smatram da imaju prava da ih se ostvaruje u skladu sa mogućnostima države i da u slučaju nekakvih prijepora ili problema je najjednostavniji način rješavanja tih problema razgovorom a ne daljnjim podgrijavanjem atmosfere koja onda opet krene u nekom drugom smjeru. Hvala. Zahvaljujem. Završno 5. minutno obraćanje u ime Kluba SDP-a uvaženi zastupnik Arsen Bauk.

I zaključili su otprilike nešto slično što bi mi zaključili da smo radili dobro ali da smo mogli i bolje. Ipak želio bih dvije stvari posebno naglasiti u ovome Na strani čini mi se 36. govori se da je broj zaposlenih u tijelima državne uprave u odnosu na 2013. godinu manji za 2200. I unatoč očekivanjima gospodina Borića da će za 2015. biti nešto više, neće. Neće biti više, to je dakle potpuna, dakle dokaz da je i sadašnja Vlada priznala da je ona cijela fama o tzv. uhljebljivanju itd., jednostavno nije točna. Dakle broj zaposlenih se u državnim tijelima cijelo vrijeme smanjivao. Broj pripadnika nacionalnih manjina se proporcionalno isto toliko smanjio, razlika je neznatna, mislim da je od 3,51 na 3,49 i to zbog nove metodologije zato što smo spojili registar zaposlenih sa registrom birača pa smo mogli vidjeti koji je podatak o nacionalnosti. Ono što je ipak važnije za reći je da je na stranici 5 Vlada Republike Hrvatske opisala cjelokupnu situaciju sa korištenjem jezika i pisma Srpske nacionalne manjine u gradu Vukovaru i postupanjima i ministarstva uprave i tadašnje Vlade i na to nije izdala niti jednu primjedbu. To isto tako treba naglasiti. Dakle unatoč onim svim kritikama koje smo slušali od od onih manje patetičnih do više patetičnih ali i onih ozbiljnih dakle da radimo nešto što nije zakonito, da kršimo članak 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, ništa od toga u ovom izvješću se ne navodi. Meni je žao što Vlada Republike Hrvatske nije uputila Ustavnom sudu i zahtjev za ocjenu ustavnosti najnovijih statutarnih odluka u gradu Vukovaru, ali evo nadam se da će to napraviti i saborsko radno tijelo odnosno Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina da bi mogli vidjeti je li to ustavno ili nije. Što se tiče uporabe jezika i pisma, a to je mislim nešto što, čija praksa najviše odstupa od onoga što piše u zakonu i to prvenstveno zaslugom ili krivicom Hrvatskih cesta koje su samo na jednom mjestu postavile dvojezični ulaz na ćirilici, dvojezični prometni znak, odnosno natpis na ulazak u mjesto i to u Donjem Lapcu na uporno inzistiranje, prvenstveno moje i kolega tada u ministarstvu uprave. To je nešto što možemo svi zajedno popraviti i dokazati političku volju. Jer ja mogu razumjeti da netko smatra da još nije vrijeme da takav znak bude na ulasku u Vukovar, mada zakon kaže da bi trebao. Ali ne mogu razumjeti onda što je problem u Krnjaku, Plaškom, Erveniku biskupiji i drugim naseljima u kojima je to ostvareno prije 12 godina, odnosno sada je već 15 godina. Prema tome ja bih rekao da se tu još uvijek radi o nedostatku političke volje, to je krivica Vlade, odnosno administracije u kojoj sam i sam bio član. Ali ono što je propust ove Vlade to je recimo, po mome mišljenju otvoreno izbjegavanje suočavanja sa time da mi imamo nešto u zakonima što se ne provodi. Primjerice je, danas smo govorili kolega Horvat o registraciji škola u Podunavlju, dakle zakonska odredba je vrlo jasna. Nažalost županija nije postupila onako kako piše u zakonu zato još uvijek nije snosila nikakve sankcije. A predstavnik ministarstva jučer je na odboru rekao da te škole i ne trebaju biti registrirane jer da se na njih taj zakon ne odnosi i da su mu to rekli pravnici u ministarstvu. Prema tome, to isto treba malo bolje pogledati. Ja se nadam da će rasprava o sljedećim izvješćima biti lišena obavezu ne poštuju, odnosno da se ne provode ne zbog nedostatka novaca, jer je to opravdani razlog ali i zbog nedostatka političke volje. To na onoj simboličnoj razini to je već ozbiljan razlog. I smatram da bi u tom smislu bilo dobro da javne osobe koje nastupaju u javnosti se klone izraza tipa "ako ti se ne sviđa ovdje odi negdje drugdje" i slično. I da se jednostavno da to ne bude dnevno politička tema kao što nije bila dnevno politička tema u razdoblju kada su HDZ i SDSS na nacionalnoj razini bili u koaliciji a koje je počelo poznatom antologijskom rečenicom Ive Sanadera 2004. godine "Hristos se rodi." To je bilo jedno novo razdoblje koje se nažalost okrenulo u negativnom smjeru i na nama je da, na svima nama a posebno na Vladi da se taj smjer promijeni i da se to ponovno ide u pozitivan smjer. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Predstavnica predlagatelja neće uzeti završnu riječ. Time zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. S time završava današnji dio sjednice. Sjednicu nastavljamo sutra u 9,30 sati sa točkom dnevnog reda Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu. Zahvaljujem.